Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije. Prijedlog Odluke dostavila je sukladno članku 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. prijedlog? Ne. Odbor, predstavnik, izvolite. Uvažena zastupnica Antunović. Ne piše ovdje. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19. listopada Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije koji je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno odredbama članka 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji dostavila Vlada Republike Hrvatske i to aktom od 13. listopada 2006. godine. Odboru su 15. listopada 2006. godine dostavili i neopozivu ostavku na članstvo u Upravnom vijeću Hrvatske izvještajne novinske agencije Dražen Jović, magistrica Dijana Katica i magistar Božo Skoko. Odbor je navedeni prijedlog odluke razmotrio kao matično radno tijelo. Rasprava na Odboru provedena je neposredno prije rasprave na plenarnoj sjednici zbog čega u ovom izvješću izostaje sadržaj rasprave koja je vođena o prijedlogu. Stoga ovo izvješće sadrži samo rezultate izjašnjavanja i upućuje na zapisnik s rasprave koji će kad bude sačinjen biti dokument iz kojeg će biti vidljivi i stavovi zastupnika. Nakon provedene rasprave Odbor je glasovao pojedinačno o razrješenju svakog člana Upravnog vijeća HINA-e. Za razrješenje Bože Skoke bilo je 6 glasova za i 5 suzdržanih. Za razrješenje Dijane Katice bilo je 6 glasova za i 5 suzdržanih. Za razrješenje Dražena Jovića 6 glasova za i 5 suzdržanih i za razrješenje Ivana Rusana koji jedini nije podnio neopozivu ostavku 6 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržan glas. Sukladno tome Odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Lino Červar. Hrvatske demokratske zajednice daje potporu, dakle podržava Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije. Zašto? Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije. S tim da će odluku o imenovanju preostalog petog člana Upravnog vijeća iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji donijeti naknadno. Vlada Republike Hrvatske je 5. listopada dostavlja Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj agenciji upravo tog petog člana koji je nedostajao. I u čemu je problem? Problem je u tome što članovi dakle njih četiri člana Upravnog vijeća je ne čekajući odabir i potvrdu petog člana, donijeli su odluku odnosno o imenovanju ravnatelja Hrvatske izvještajne novinske agencije i to je zapravo jedan može se tako reći klasičan primjer nepoštovanja ne samo demokratske procedure već to je primjer oduzimanja prava, to je ono najbitnije, prava uposlenika da imaju svoj glas. I a to su na kraju krajeva i obavezni smo to im dati prema članku 11. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj agenciji, a time zapravo oduzima im se pravo da samostalno odlučuju i prema tome Vlada Republike Hrvatske po mišljenju Hrvatske demokratske zajednice s pravom dakle sa pravom smatra da je time onemogućen utjecaj zaposlenih, nekoliko stotina zaposlenih ljudi u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, na donošenju odluke o imenovanju ravnatelja, te da su se time stekli razlozi iz članka 13. podstavka 4. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj agenciji za razrješenje tih članova Upravnog vijeća. Stoga ne vidimo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nikakav razlog da se tako brzo, užurbano, na brzinu krenulo imenovati ravnatelja Hrvatske izvještajne agencije, a da u tom odboru, u vijeću ne bude zastupnik radnika, ljudi, uposlenika, jer im se otima to demokratsko pravo. Slijedom navedenoga kao što ste sami vidjeli Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 13. listopada 2006. godine utvrdila prijedlog odluke o razrješenju djelu članova Upravnog vijeća Hrvatske novinske agencije. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire i poštuje sve djelatnosti HINA-e koja djeluje po načelima neovisnoga, nepristranog i profesionalnoga novinsko-agencijskog izvještavanja. HINA ne smije i neće biti izložena bilo kakvim utjecajima koji bi mogli ugroziti točnost, slobodu, objektivnost ili vjerodostojnost njezinih informacija. Ako se bude poštivala demokratska procedura na najbolji način će se prema članku 7. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji ostvarivati javnost rada HINA-e kao će se odraziti i njenu ukupnu samostalnost. I na kraju klub Hrvatske demokratske zajednice drži da je odgovornost Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, odnosno njih četvorice što nisu, dakle demokratsku proceduru. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice daje potporu prijedlogu odluke o razrješenju djela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije.

Vijeće nije ništa napravilo na brzinu. Ono je upozoravalo Vladu da predloži petoga člana Vijeća, da bude kompletno, da može obaviti taj svoj posao, Vlada se oglušivala uporno. Kad su istekli svi rokovi, kad se ušlo u …/Govornik se ne razumije./… onda je Vijeće ništa na brzinu, nego zapravo u zadnjim rokovima imenovalo, a očito bez stvarnih konzultacija s HDZ-om jer sad tu čujemo da tu HDZ kao stranka to podržava, očito nije ispunjena volja HDZ-a u odabiru pa ljude morate kazniti. To su razlozi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Klub Hrvatske narodne stranke u svakom slučaju neće ovako nešto podržati, a podsjetio bih i zašto neće. Prije četiri mjeseca Sanaderov kabinet nam šalje u Sabor prijedlog za izbor članova Upravnog vijeća HINA-e. U tom prijedlogu nedostajao je jedan član i mi gotovo svi iz oporbe smo predlagali da se izbor članova Vijeća odgodi dok zaposleni ne kandidiraju svog predstavnika jer smo pitali čemu žurba, zašto bi napravili takvo Vijeće? Tumačenje je bilo da treba izabrati ravnatelja, rokovi pritišću, zakonska je obveza, tako je govoreno i obrazlagano zašto to moramo napraviti i normalno većina u Saboru je izabrala krnji sastav Upravnog vijeća i to krnje Vijeće je izabralo ravnateljicu. Kažu morali smo, isticali su ponovo svi zakonski rokovi da nakon toga Sanader na sjednici Vlade traži smjenu svih članova Upravnog vijeća i da se ponovi izbor ravnatelja, a sad je bitan razlog. Upravno vijeće nije bilo kompletno, nedostaje predstavnik zaposlenih i vjerovali ili ne trebalo je pričekati bez obzira na zakon, bilo bi demokratskije da i predstavnik zaposlenih odlučuje. Znači gospodo demokratski je kršiti zakon, demokratski je forsirati izbor nepotpunog Upravnog vijeća, demokratski je Saboru ne dostaviti petog člana Vijeća, demokratski je smijeniti one koji su očito izabrali krivog ravnatelja i sad se postavlja pitanje zašto se to sve dešavalo? Prvo sam mislio da su to packe iz Europe, rekoh Europa malo rekla zaigrali ste se pa da smo dobili packe, ali onda mislim ne može to biti jer ne bi Europa rekla ajte iz gluposti u glupost. Onda sam mislio da je trgovina. Ajd trgovalo se, HINA ili kako se to već sad zove Agencija Hrvatske demokratske zajednice, HINA ovima, HTV onima, pa reko ajd neka je trgovina, međutim vidim nije ni to. I onda mi se čini gospodo da je to unutarstranački obračun. Čini mi se da Vlada i Sabor nisu baš ovako sve dogovorili nego da je Vlada sad dala packe gospodo vama u Saboru. Šta imamo sad? Razriješit ćemo ova četiri člana, izabrat ćemo jednog člana i imat ćemo Upravno vijeće od jednog člana. Prekrasno. Bit će kako smo to rekli u početku kompletno i još kad bi on mogao sam sebe da kad bi imao kvorum bar da može sam odglumiti kvorum pa da sam sebe predloži za ravnatelja to bi bilo idealno, međutim ne ide, ali pošto to tako ne ide gospodo od ovog samo napravili lakrdiju, ja predlažem da slikate novog ravnatelja, dostavite nam sliku i kažete to je taj, da ne moramo praviti gluposti pred narodom. Niste predložili da li da slika bude u crno-bijelom ili u koloru. Ispravak netočnog navoda, očito tražila nešto nezakonito od krnjeg Vijeća, tj. da ne može izabrati ravnateljicu u takvom krnjem sastavu jer da je rok od 45 dana prošao i na Odboru smo govorili o tom. Ne, ne, rekli ste, upravo ste to rekli, možemo tražiti fonogram, a ja ću vam reći jedan novi podatak koji očito ne znate. Taj rok od 45 dana nije bio stručnim rječnikom prekluzivni rok dakle ultimativni, nego je bio instruktivni rok koji dopušta da se je moglo pričekati odabir ovoga petoga člana. To očito niste znali jer se niste ni interesirali za to a još ću vam jedanput reći vrlo je važno blatiti Vladu, vrlo je važno govoriti da Vlada nešto radi iz privatnih ili ne znam kakvih interesa. Ne. Nije točno. Vlada je učinila sve po zakonu i to u obrani demokracije a ova gospoda u krnjem sastavu su mogla pričekati i nikakav zakon ne bi bio povrijeđen. Neka vam to potvrde pravnici. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin.

dolaze na dnevni red u 19,00 bilo da je riječ o Izvješću o radu Državnog odvjetništva ili recimo o HINA-i. Ali je isto tako dosta da kompletnu hrvatsku politiku najjače stranke blamiraju sa svojim igrama oko izbora čelnih ljudi pojedinih medija. Svako dosadašnje imenovanje na neko čelno mjesto kad su mediji državni posrijedi uvijek je bilo političko imenovanje. Bilo da je riječ o "Vjesniku", bez obzira da li je riječ o izborima do '90., nakon '90. nakon 03. siječnja ili danas, uvijek je to bilo političko imenovanje. Svaka dosadašnja imenovanja recimo na čelno mjesto Hrvatske radio televizije isto tako, bez obzira da li je ovdje riječ o '90. nakon 03. siječnja ili je danas također je politički uvijek bio izbor. Svako dosadašnje imenovanje na čelno mjesto HINA-e opet, bez obzira da li je riječ o imenovanjima '90. nakon 03. siječnja ili danas također je uvije bio politički izbor. I kad bi pogledali tko je sjedio na čelnim mjestima tih institucija bilo da je riječ o "Vjesniku", bilo da je riječ o HINA-i, bilo da je riječ o Hrvatskoj radio televiziji uvijek bi se u to naprosto mogao uvjeriti. Tko kadrovira? Kadroviraju uvijek najjače stranke. I sad onda se postavlja pitanje, ovaj Zakon o HINA-i, zašto bi netko nekome uopće ovdje trebao držati leđa? Nema jednostavno potrebe. Pred nekoliko mjeseci gospodin Kapraljević je rekao pred 4 mjeseca, u HINA-i ste se gospodo sa ovog desno pola riješili nekih ljudi sa kojima ja iskreno nisam nikada dijelio politički svjetonazor ali koji su bili svoji, koji su bili autoriteti, recimo poput gospodina Jadranka Crnića i ne vidim razloga zašto bi danas uopće trebao sudjelovati u ovoj fazi. Čuo sam predsjednika HNB-a gospodina Lucića koji je govorio citiram: "… hvalevrijednoj odluci Vlade koja tobože nije sad zaobišla zaposlenike koji su se kao trebali očitovati". Sa druge strane apsolutno se slažem sa gospodinom Kapraljevićem da je riječ o šlamperaju par exellence o propustu Vlade, Sabora, nije sada bitno jer očigledno na vrijeme u proceduru nije poslan zahtjev za izbor ravnatelja ili ravnateljice HINA-e odnosno onog petog člana vijeća. Teško bih isto tako mogao povjerovati da ova ekipa u HINA-i je predložila nekog tko nije ili tko ne bi bio po volji HDZ-ova političkog vrha. E pa onda ćete na kraju reći za glas istine. Očigledno je u ovom konkretnom slučaju HDZ zasmetalo to što su se u tom famoznom vijeću HINA-e gdje sjedi gospodin gospodin Rusan, Božan Skoko, Dijana Katica, Dražen Jović, možda počeli ponašati previše autonomni. Nisu možda pitali u konkretnom slučaju za savjet što opet meni je u to teško povjerovati. Možda se netko prestrašio da bi ti ljudi mogli početi razmišljati svojom glavom. Istina je i to da ovaj potez premijera Sanadera je isto tako teško razumljiv. Možda je to šahovski rečeno žrtvovanje figure da bi se onda moglo dobiti na kvaliteti jer je teško zamisliti da hrvatska javnost ne bi reagirala a da je istekao rok odnosno da ne bi reagirala a da je imenovan ravnatelj a pogotovo ako bi se preskočilo sud zaposlenika, koji u konkretnom slučaju nisu dali još svog člana. Rekoh ovo je blamaža par exellence zbog toga što netko odnosno u Vladi ili Saboru svejedno tko je za to zadužen ne radi posao kojega bi trebao raditi. To je za mene problem kao i stalna prisutna želja da se jasno utječe na medije, da se utječe na vijesti ili na vijest a vijest je snaga koju jasno svatko respektira. Daleko više od onoga što se zbiva, netko će reći o anemičnoj HINA-i, zanimaju me prilike na Hrvatskoj radio-televiziji. Postavlja se i tu pitanje što se u ovoj zemlji sprema? Iako imam sud i da Hrvatska radio-televizija igra na sigurno. Igra na najjače političke opcije, zna da će jedna ili druga dobiti izbore pa će se i oni u svemu tome osigurati odnosno njihove pozicije biti će nedodirljive. Za kraj još dvije rečenice o HINA-i. HINA je bila institucija, ona jasno nema moć jedne Hrvatske radio-televizije ali kada je riječ o medijima onda treba barem ovu proceduru poštovati. Evo spominješ "Glas Istre", Jakovčića, kojega se zbog "Glasa Istre" razvlači gdje nije jeo ni luk ni luk mirisao. Ni ćevapčiće nije jeo. Sad gospodine predsjedniče, sa time da ima veze sa onim što se je tamo dogodilo koliko sa spuštanjem Armstronga na Mjesec. Upravo toliko. Ako vas baš zanima gospodin, evo tu je Peruško Dobrila, glavni urednik je sin vijećnika županijske skupštine iz redova SDP-a. Prema tome, nemojte IDS-u imputirati da je na bilo koji način bio involviran. Niti je SDP nije, niti SDP u tome apsolutno nije bio involviran nego ako se je nešto događalo tamo onda je bio prije svega jedan vlasnički konflikt. Tamo je gospodin Kramarić može o o tome suditi bolje od mene. Znači kada je HINA posrijedi ovdje je riječ o šlamperaju i zasigurno pokušaju da se namjesti to vijeće, da se dođe možda do jednog servilnog tima, možda do podobnog ravnatelja, možda ne daj Bože do friziranih vijesti iako treba priznati da je HINA do sada korektno odrađivala svoj posao. Možda je isto tako istina da se ovdje htjelo na neki način pogodovati HND-u ili da se premijer nije htio svađati sa HND-om. To isto stoji, ali vidjet ćemo kako će se eventualno sutradan imenovati novo vijeće i da li će se predložiti jedan zakon koji bi apsolutno ovaj utjecaj politike na bilo koji način izbacio glede imenovanja čelnih ljudi na ta mjesta. Za kraj što je tu je. Da li je tu riječ o nagodbi, da li je tu riječ o trgovini, da li je tu sad riječ o šlamperaju, nevjerodostojnosti, lakrdiji? Da li ćemo mi dobiti kao što kaže gospodin Kapraljević fotografiju toga koga bi trebalo izabrati o tome pustimo drugima da o tome raspravljaju ali jednom riječju da je riječ o blamaži riječ To valjda ne može nitko zanijekati. To se jednostavno u jednoj ozbiljnoj demokraciji, zemlji ne može ili ne bi trebalo dešavati. Nije meni osobno drago zbog onoga što se dešavalo u Glasu Istre. Ja nisam sretan sa sudbinom ni onih koji su mene možda prozivali i meni radili pod navodnicima u glavi, ali isto tako sam uvjeren da je to, ta novina neusporedivo i vjerodostojnija i autonomnija od vaše HINA-e ili nekih drugih medija. svega 10 ispravaka. Poštovani zastupnik Antun Vujić. Izvolite. **Vujić, Antun (SDP)** Ispravljam sljedeći netočan navod. Gospodin Kajin je rekao da je uvijek političko imenovanje glavnih urednika, ravnatelja i tako dalje. Nije točno. Imali smo jedan period u kojem je to prestalo biti političko imenovanje, a sad se upravo radi, sad se upravo radi o tome da budući da se ne imenuju politički, da se ne imenuju politički ravnatelji ovakvih kuća onda se udara na one koji njih imenuju. Pa smo tako ovdje bili svjedoci udaranja, političkog udaranja i lupetanja po Vijeću HRT-a. Sada se dakle isto sa pokušajem mijenjanja i smjenjivanja, a sada se to isto tako radi sa Vijećem HINA-e. Rezerviram za ostale stvari i ostale stvari koje treba reći drugu diskusiju, ali ovdje se dakle radi o tome da budući da je konačno se počelo prema zakonu izabirati ravnatelje na nezavisan način sada treba mijenjati tijela regulatorna koji njih izabiru. I to je sramota ovoga Sabora još možda veća nego kada se da tako kažem nekakvim različitim taktikama postižu ovi ili oni ravnatelji, ovi ili oni glavni urednici. Hvala lijepa.

Nemojte govoriti da je Sabor, sramotu Sabora. Ja sam dužan kao i vi štititi dignitet Sabora. Vlada je u skladu sa zakonom predložila ove promjene, molim? Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Sabor ostavimo na miru u tom … velike stranke uvijek kadroviraju na televiziji, u HINA-i i ne znam gdje. Dvije su za razliku od mnogo malih stranaka, dvije su velike u Hrvatskoj,

Ja znam gospodine predsjedniče da vi ne možete utjecati na kućni odgoj svojih zastupnika, ali ih možete kao predsjednik Sabora upozoriti da ne divljaju ipak dok ne … /Govornik se Nitko ne divlja. Ja vas molim da omogućite zastupnika bez upadica da govori što će isto zastupnik i drugi zastupnik će omogućiti drugim zastupnicima da bez upadica ne govore. Dakle sve kad bi to netko i htio ne bi mogao zbog toga što je Vijeće HRT-a napravljeno tako da ono ne mora nikog slušati. I to se pokazalo i kod zadnje rasprave o HRT-u da je bilo potrebno napasti to Vijeće baš zbog toga što je ono neovisno. Znači gospodine Kajin HRT nije Glas Istre pa da se može po njemu politika raditi što god hoće. Mir! Mir, molim vas! Drugi poštovani zastupnik Pero Lučin, izvolite. Poštovani zastupnik Pero Lučin, Šime Lučin, ispravak netočnog navoda. Hvala lijepo. Ispravljam netočni navod kolege Kajina koji kaže da je zapravo ovo evidentna situacija, da se tu radi dakle trgovini ili šlamperaju ili nekakvim, ne znam sukobima i tako dalje. Ja stvarno mislim da je ovo istinski izraz volje većinske stranke. Dakle da se održi demokracija i zapravo zakonski principi. A to ćemo najbolje vidjeti kad novo vijeće dođe u poziciju da imenuje ravnatelja zapravo da će potvrditi istog ravnatelja kojeg je izabralo i ovo Vijeće do sad. To će biti jedini način da se zapravo potvrdi da je to stvarno bio izraz demokratske volje. Poštovani zastupnik Frano Matušić, ispravak netočnog navoda. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je rekao da je teško razumljiv ovaj potez Ive Sanadera i da je to blamaža. Pa niti je teško razumljivo niti je blamaža. Vrlo je jasno i precizno rečeno koji je razlog? Razlog je što je trebalo pričekati izbor petog člana ispred zaposlenika, ali je zato teško razumljivo da ovakve imputacije dolaze iz redova stranke koja je temeljem javnog iskaza novinara napravila progon novinara koji su slobodno mislili u Glasu Istre. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče ispravljam netočni navod po koji, kolege, kolege Kajina koji kaže da su politička imenovanja ravnatelja i urednika i to motivirana i uglavnom provođena od strane dvije velike stranke. Htio bih podsjetiti poštovanog kolegu da to sada više ako se držimo zakona nije moguće u skladu sa samim zakonom nego da to rade upravna vijeća HINA-e odnosno da radi Vijeće Hrvatske televizije na temelju raspisanog natječaja i da u tom pogledu sasvim sigurno kod imenovanja i takvih osoba postoji i politička dimenzija ali nije imenovanje političko bar ako se poštuje zakon. Broj jedan. I broj dva. Kolega Kajin vi kažete: «Vaše HINA-e.» Ja bih vas htio podsjetiti da u skladu sa Zakonom o HINA-i HINA-u osniva Republika Hrvatska pa onda se postavlja pitanje pa kako vi se odnosite prema Republici Hrvatskoj ako je to naša, vaša

Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam kolegu Kajina, njegovu izjavu da je ovo šlamperaj i da se čudi premijeru kako je mogao takav šlamperaj napraviti. Najprije ovo je kršenje zakona, definitivno, to prizna i predlagatelj, to brani na način da čuva demokratske standarde. Da li zastupnici misle da demokratski standardi nisu ugrađeni u zakon? A onda probijanje roka i kod predlaganja i probijanje roka od strane vijeća traženje od njih da to učine to je rušenje standarda koji su utvrđeni u ovom Parlamentu, pa bio rok u zakonu prekluzivni, instruktivni ali je zakonit. I to je volja zakonodavca. Time je premijer Sanader poručio nije važno šta zakonodavac misli nego je važno šta Vlada misli. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Ivan Bagarić, sljedeći ispravak. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin, stupanj demokracije društva se mjeri stupnjem slobode medija. Stoga ispravljam vašu netočnu tvrdnju da se u Hrvatskoj politički postavlja urednike glavnih medija. Dokaz tomu je HRT. Iz kojeg kod razloga je SDP je postavio sadašnjeg direktora HTV-a ova vlast ga nije mijenjala, jer ova vlast poštiva slobodu medija. Poštovani zastupnik Lino Červar. Molim vas, pa ne mogu pratiti, je li. Gospodine predsjedniče, moram ispraviti netočni navod uvaženog zastupnika Kajina koji kaže da po njemu Glas Istre je puno vjerodostojniji od vaše HINA-e. A meni je Damir jako simpatičan i drag i moj je, ali moram reći da je i lukav. On je zamislite šta je on dan poslije smjenjivanja novinara i urednika rekao u Glasu Istre, da, stao je u njihovu obranu i da oni su zaslužni za tu kvalitetu Glasa Istre, dok je lukavac drugi dan dao odma u Jutarnjem listu malo drugačije,

**Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa čujte, ja ću malo ponoviti nešto pa kad neće slušati prvi put slušat će drugi. Dakle, nije točno gospodine Kajin da se ovakva situacija, ovakve situacije ne smiju dešavati u demokraciji. Upravo obrnuto, upravo obrnuto. Vlada i predsjednik Vlade, gospodin Ivo Sanader su postupili jedino kako su mogli, a to znači demokratski. Jer gdje piše da krnji sastav Vijeća može birati ravnateljicu? Nigdje ne piše. To je nemoguće, to je nedozvoljivo. I on je upravo zbog toga jer su oni povrijedili zakon zaustavio cijelu priču. Zaustavio je cijelu priču da bi se izglasao 5. član i da bi to Vijeće konačno postalo kompetentno.

što sigurno nije istina. Blamaža bi bila da nismo štiti interese, da Vlada i Sabor nisu štiti interese zaposlenika i to bi upravo vi kolega, kao i kolege sa one strane sabornice također tvrdili. Drugo, da IDS nema nikakve veze sa Glasom Istre. I to bi povjerovali. Istu večer sam slušao izjavu gospodina Jakovčića gdje tvrdi da tako im i treba jer 4 godine nisu objavili intervju s njima. Pa neka im bude onda.

Padaju ovdje teške riječi. Kaže blamaža, štamperaj, lakrdija, farsa ne čuje./ … Nije važno, ne čini odijelo čovjeka, nego čovjek odijelo. Zlatko (HSLS)** … ovih dana zapravo događa ono što je odavno opisano Murphyevom zakonu kada nešto krene od početka loše onda će to još i lošije završiti. time se možemo lijepo sjetiti kako je to izgledalo 14. srpnja, to mislim da je bio četvrtak, petak kada se završavala posljednja sjednica u ljetnoj, pred ljetnu stanku. i sada se suočavamo s tim paradoksom da oni koji su onda napadali upravno vijeće da ga danas brane, a oni koji su ga onda branili danas imaju primjedbe na to. i to bi se sad moglo reći da je to jako demokratično. Ali to pokazuje, to pokazuje svo, jako lijepo, vidim već sad kreću ove replike. To pokazuje svo naše licemjerstvo u politici. pojedinačno, pardon, pojedinačno glasovanje, ja sam za dvoje ljudi bio ocijenio da zaslužuje moje povjerenje, za dvoje ljudi sam bio ocijenio da ne zaslužuje moje povjerenje. Nitko me nije mogao uvjeriti da bi, da portir koji, svaka čast i to je časno zanimanje da se razumijemo, koji završi Pravni fakultet da odjedanputa postaje pravni ekspert. U to nisam bio uvjeren. Kao i nisam bio uvjeren da gospođa ili gospodična koja je završila Veterinarski fakultet da može biti financijski stručnjak. Za drugo dvoje, za kolegu Skoku i kolegu Rusana sam po savjesti digao ruku i mislio sam da oni zaslužuju da budu članovi Upravnoga vijeća. Za ovo dvoje bi, glasao sam protiv. Ali da li ćemo mi na ovakav način rješavati upravo sve ovo što je, što svaki puta kad se tako nešto nespretno počne događati, da li ćemo uspjeti ono što je u začetku krenulo loše i na kraju mora završiti loše. I to je bilo samo pitanje trenutka kada će se i upravno vijeće malo razigrati, jer dobilo je legitimitet pa se razigralo, ali očito da ima i nekih drugih igrača u cijeloj toj igri. Ja ne ulazim u to zašto zaposlenici čekaju da imenuju svoga člana. Da li je on trebao biti imenovan danas, jučer ili prekjučer, koji su to sve rokovi koji se probijaju ili ne probijaju, ali očito da ulazimo u ovu vrlo zanimljivo predizbornu godinu i u toj godini nije loše smatra se, ja mislim da je to pogrešno da kontroliramo medije. U svima nama čuči taj … Volimo mi imati stvari pod kontrolom, volimo da se o nama piše lijepo, volimo da te informacije budu sukladno našoj slici, a ne onome nerealnosti. kolega Vujić sigurno zna čuvenu Fiftevu da tko vlada znakovima, a znakove možemo prevesti u sliku, u vijest, u novinu, da taj vlada i ljudima. To je posvema jasno i očito da se sada taj prostor, Fifte je to rekao … … /Upadica se ne čuje./ … Šteta, ne bi bilo loše. Jer bi se onda upravo pokazalo, ja neznam zašto mi od toga i bježimo od tih političkih imenovanja, da sad odjedanputa se doist osjećamo jako nesretnim se tako suočite pa onda vidite kako je zapravo to zrcaljenje jednih i drugih koji su sami za sebe kažu da su najveći pa kad ih suočite da se dobro ponašaju jednako ili vrlo slično onda se strašno naljute pa kolega Kajin dobije podjednaki broj replika i s lijeva i s desna. To je možda najbolji dokaz da je u pravu. Ispravak netočnog navoda, pa to je to, na drugi način. Zato mi se čini, mi smo ovdje izvješće kolege Bolfeka pohvalili i rekli smo da upravo HINA čak u ovome moru ovoga medijskoga žutila, se./ … kada smo govorili o ravnopravnosti spolova opet smo spomenuli, donijeli smo Zakon o medijima koji štiti medije ali zapravo u te medije nismo ugradili to da oni moraju štititi građana pojedinca pa vrlo često zapravo se suočavamo s onim čega se bojimo čega se bojimo i onda to bi kažem pokušali na ovaj ili onaj način kontrolirati. Upravo u toj priči, vidite u toj simetriji, odnosno ovoj ... /Ne razumije se./ … hrvatske političke scene koju svaki dan gledamo, otvorite "Otvoreno" vi ćete vidjeti samo da u ovoj Hrvatskoj izgleda postoje samo dvije stranke i samo dvije istine koje se zapravo natječu u tome da se u bitci za bolju prošlost i to je činjenica koja doista ako sudjelujete u toj političkoj utakmici na kraju mora se sekirati, jer ako ništa drugo ja doista mislim da je Hrvatska puno puno zanimljivija, bogatija i sadržajnija od te dvije činjenice. Uzmite, gledajte "Otvoreno", gledajte bilo koju emisiju zapravo uvijek na neki način ispada da postoji samo nešto što se zove lijevo, što se zove desno. Mislim da to tako nije. Klub HSLS-a u tome ne može sudjelovati. Ne može sudjelovati u ovome da mi dokažemo da smo doista još jedanput na djelu dokazali Marhijev zakon da nešto što je tamo u srpnju krenulo loše, da će u listopadu završiti drugačije nego tako kako će završiti. Mi to možemo zvati demokracija, borba za demokraciju kao što neki govore, mi to možemo znati da je riječ i o nasilništvu, ali zapravo slijed situacija se neće ni za … /Ne razumije se./ … promijeniti. I zapravo za kraj. Zato kažem u ovoj tako blamaži, šlamperaju, lakrdiji, farsi nećemo sudjelovati i samo ne da branim kolegu Kajina glede Istre, ali doista vjerovali u rubriku, vjerovali ili ne, IDS nema s time puno veze. To mi je na riječ, evo vi kao neki potencijalni ili zapravo ne potencijalni nego kao ovi sadašnji koalicijski partneri … /Ne razumije se./ … doista IDS u tome nema previše, velike prste nego je u pitanju kao i obično vlasnički odnosi, oni zapravo definiraju sve probleme. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Evo i branitelj po službenoj dužnosti, naime štićenik po službenoj dužnosti se javlja za ispravak netočnog navoda branitelja koji se prijavio za branitelja. Ali to je tako, to je život. Imamo šest ispravaka netočnih navoda što je nešto manje nego 10. Poštovani zastupnik Antun Vujić prvi. Gospodine predsjedniče u svom inače izvanrednom izlaganju koje je imalo mnogo amplituda i kako da kažem mjesta koja su bila inspirativne, gospodin je ipak Kramarić rekao: Oni koji su napadali to vijeće 14.7. sad ga brane. Nije točno. Oni koji su ga napadali onda i sada imaju isto to mišljenje o tom vijeću jer je ono sastavljeno na nekompetentan i protuzakonit način. Ono jedino šta ovih dana smisle koji sada govore ovako kako govore, to je da ne bi Sabor osim jedne sramote kada je izabrao to vijeće, sada još počinio i drugu sramotu kada ga zbog ove odluke koja jest autonomna ide skidati. Dakle o tome se radi. A inače moram upozoriti da će iz toga biti, obično se to ne piše u ovim stvarima, da će iz toga biti vjerojatno i troškova jer se i odluka inače toga vijeća legalna. Ono će prestati biti legalno tek mislim kada eventualno vi izglasate da ono više nije, međutim odluka koju je odnijelo su odluke. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, poštovani zastupnik Jakša Marasović. Izvolite.

Ja ne vidim ovdje zapravo licemjera ni s lijeve ni s desne strane, ovo je Parlament i to je osnovno pravilo demokracije da … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ispravak netočnog navoda. Ispravljajte netočni navod zastupnika Kramarića.

I poštovana zastupnica Željka Antunović, ispravak netočnog navoda. **Antunović, Željka (SDP)** Ja ustvari želim ispraviti isti navod kao i moj kolega. Naime netočno je da su oni koji su napadali kako je rekao gospodin Kramarić, upravno vijeće da ga danas brane. Govoreći sa svoga stajališta, a mislim tako i sa stajališta SDP-a, mi nikada nismo niti napadali niti sad branimo upravno vijeće. Ono s čim smo mi polemizirali i s čime se nismo slagali kolega Kramariću su prijedlozi Vlade, obrazloženja Vlade kako onda tako i sad, jer smo držali da ti prijedlozi i ta obrazloženja nisu niti u skladu sa zakonom, niti u skladu sa strukom, niti u skladu sa demokratskim standardima prema kojima je Hrvatska polako ali ipak krenula. I govoriti na ovako simplificiran način naprosto nije točno. Točno je istina, da oni koji su branili upravno vijeće danas to isto upravno vijeće napadaju. U tom ste na žalost u pravu. ispravak netočnog navoda. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo ja bih ispravila gospodina Kramarića i rekla bih da nije točna njegova vrlo vješta verbalna akrobacija o razmijenjenim ulogama onih koji su u srpnju bili protiv, a danas su navodno za i obrnuto. Točno je naime, da je u srpnju oporbu su smetale veterinarske i portirske kvalifikacije predloženih članova. O tome je bilo riječi. Međutim, čini se da su oni bili vidoviti, pa su već tada predvidjeli da će ti razno-razni veterinari i bivši portiri napraviti jednu pogrešku i trebat trebat će je kazniti. Eto, mi je sada kažnjavamo. Međutim, ja ću vas samo upozoriti i gospodina Kramarića da ljudi nemaju garanciju poput veš mašina. Pa kad ih izaberemo onda su oni valjda bezgrešni. Ne. Ali čini se da smo u srpnju slučajno izabrali vaše kandidate mi bismo valjda dobili garanciju na dvije i četiri godine da oni nikada neće pogriješiti. Pa ne ide to tako sa ljudima. Ja vas opet upozoravam da je Vlada učinila jedino što je mogla učiniti i time je pokazala samo svoj prilog demokraciji u ovom društvu, ništa drugo, ništa više i ništa manje. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, volim inače slušati kolegu, stvarno uživam, ali ipak jedan navod je jako krivo rekao. Klub HSLS-a ne sudjeluje u polarizaciji simetrije hrvatske političke scene, što nije točno, jer on je sam je rekao bila su četiri, za dva sam bio za, dva protiv. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Damir Kajin, ispravak netočnog navoda. Imate ispravak, vi ste se… Vladimir (HDZ)** Samo nemojte zaboraviti da vas je kolega Kramarić branio. **Kajin, Damir (IDS)** Ne, ne. Svaka čast i evo nakon toga idemo na pivu. Kaže gospodin Kramarić, to moram citirati da IDS nema puno veze sa Glasom Istre, no kaže nema previše veze sa Glasom Istre. IDS nema uopće veze sa onim što se tamo dogodilo. Ni na koji način nije bio involviran oko onoga što se dogodilo, a samim time gospodo niti Jakovčić. Možda vama s ove strane to izgleda malo čudno upravo sada vis a vis HINA-e, ali doista tako je bilo u Istri. Ja vam isto tako kažem, ja nikome ne želim zlo, pa ni onome tko je meni možda nanosio na neki način zlo. Znači želim svima apsolutno sve najbolje. Ali ako se gospodine Matušiću pozivate na neke novinare, onda vas uvjeravam da daleko veći broj možda zaposlenika misli drugačije… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nemojte se ograničiti sada na kolegu Matušića jer imate ispravak na drugoga, vi ste samo ispravljali da IDS nema veze. Nikakve, jel'. A sa onim da nema veze, ne, uopće nema veze. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kramarić je rekao da oni koji su tada branili da sada napadaju upravno vijeće. Ne. Mi smo tada podržavali izbor članova zato što smo ga smatrali legalnim, legitimnim, a i danas branimo, podržavamo stav Vlade da je trebalo pričekati da bi proces bio demokratski. Prema tome, mi i danas branimo a nikoga ne napadamo, ne napadamo članove upravnog vijeća, branimo demokratske standarde. I druga stvar, netočno je da IDS nije imao nikakve veze sa smjenom u Glasu Istre. Kolega Kramarić onda znači da proglašavate lažovima one novinare koji su javno rekli da je to upravo rabota IDS-a. Vjerujete li novinarima ili vjerujete političarima iz IDS-a? teško je vjerovati, uopće vjerovanje je teška stvar. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Željka Antunović, izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kaže mi moj kolega Vujić neka sad kažem sve, ali s obzirom na ovo vrijeme ja sam sigurna da ću sigurno puno toga važnoga propustiti. Al' nije ni važno. Nije niti važno. Ovog trenutka samim, samom raspravom, samom situacijom u kojoj smo se našli da uopće vodimo ovu raspravu, našli smo se u jednoj kompliciranoj, složenoj, nejasnoj, nezakonitoj, nedemokratskoj, farsičnoj, lakrdijskoj ne znam ni ja sve kakvoj situaciji. Istina, da nas sad netko sluša iz javnosti imalo bi smisla ovo što ću sada reći. Govoriti o nekakvim složenim, pravnim, demokratskim načelima, vijugama, govoriti o tome kako je do toga došlo i pokušati razjasniti što je tu ispravno, a što je tu neispravno, zašto se nešto što je pred tri mjeseca dobilo većinsku podršku u ovom Saboru, danas će istom takvom većinskom podrškom biti smijenjeno, imalo bi smisla reći jednostavnim riječima da nas netko sluša sad od javnosti što se to u stvari ovdje događa. Međutim, ja ću bez obzira što nas nitko ne sluša pokušati upravo ići na središte stvari. Ali prije toga iako je kolega Kajin otišao, on je rekao da oni kao mala stranka u tom neće sudjelovati jer je ovo u stvari samo nekakvo prepucavanje između dvije velike stranke, jedne na vlasti, jedne u oporbi. Razočarat ću ga, ni SDP ne želi u tome sudjelovati, ali želimo sudjelovati u raspravi, želimo dati svoj doprinos da se više ovakve farsične situacije ne ponavljaju. Zbog toga ćemo mi u svom glasanju biti suzdržani. Bez obzira što ostajemo dosljedni svim svojim prigovorima koje smo iznijeli onog trenutka kad je većinom u Saboru prijedlog Vlade o imenovanju ovih istih ljudi za koje Vlada danas predlaže smjenjivanje bio podržan usprkos svim našim primjedbama. Neću trošiti vrijeme ni na ponavljanje tih primjedbi osim što ću opet neće nitko čuti, ali ja ću ipak reći. Nikad se nitko iz SDP-a nije bavio pojedinim imenima i nije dovodio u pitanje dignitet pojedinaca koji su bili predloženi i koji su bili izabrani i koji se danas na isti način smjenjuju. Mi smo govorili o njihovoj prikladnosti ili neprikladnosti za specifičnu dužnost, za obavljanje člana upravnog vijeća HINA-e. I zbog toga ako bilo tko od tih pojedinaca koji su po meni poslužili vladajućoj većini, odnosno Vladi Republike Hrvatske za neke druge svrhe, ako se osjećao s naše strane prozvanim i ponižen kao čovjekom krivo je shvatio ili je dobio krivu informaciju, nikad nam nije padalo na pamet da se bavimo niti njima, kao što nam ni danas ne pada na pamet da se bavimo imenom i prezimenom njihovog izbora, da li su ga oni napravili samostalno, da li su ga napravili po nečijem nalogu pa je nalogodavac promijenio svoje mišljenje to znaju samo oni, ali oni su izbor napravili i taj izbor šta god mi mislili o njima koji su birali i o njoj koja je izabrana ne može u pravnoj državi, u demokratskoj državi biti poništen jednim uzvikom predsjednika Vlade, očito ljutog na sjednici Vlade prošli tjedan. Osim što je Vlada predložila i Saboru poslala na raspravu i donošenje zahtjev o smjeni tih ljudi predsjednik Vlade je pred čitavom hrvatskom javnošću rekao da Vlada poništava njihovu odluku. Tog istina, toga nema u obrazloženju ovog prijedloga za smjenu, ali to smo svi jasno i glasno čuli i to je ono čega se mi u SDP-u izuzetno pribojavamo. Bude li primjena zakona, tumačenje zakona ovisilo o arbitrarnoj volji nekoga koji ima političku moć i to političku moć skoncentriranu u jednoj osobi tada će ova Hrvatska biti sve dalje od demokracije, sve dalje od demokratskih sloboda pa sve dalje i od nadoknađivanja onoga što je taj isti predsjednik Vlade nazvao demokratskim deficitom, a svodi se na izostanak mogućnosti zaposlenika HINA-e da putem svog predstavnika sudjeluju u izboru ravnatelja. Rekao je maloprije kolega Červar da je nekoliko stotina zaposlenika HINA-e ostalo bez svog prava i da Vlada nije imala drugog izbora nego poništiti, smijeniti ljude, poništiti odluku i dati pravo zaposlenicima da u ponovljenom postupku u tome sudjeluju i bilo bi to čak možda i uvjerljivo da je dosljedno. Ja ću npr. ovdje reći da li ćete tako poštovani kolege postupiti nakon što vam ja sad kažem da recimo Upravni odbor ili kako se to zove Nadzorni odbor HEP-a do dana današnjeg i kroz čitavo ovo vrijeme nema predstavnika zaposlenika, a da je taj isti Nadzorni odbor odlučivao o izboru predsjednika uprave, članova uprave i da nikad niti predsjednik Vlade niti vi poštovani kolege niste postavili pitanje demokratskog deficita ili prava zaposlenika, ovaj put ne nekoliko stotina, nego nekoliko tisuća zaposlenika HEP-a koji usprkos tome što im zakon daje pravo da imaju svog predstavnika u Nadzornom odboru i da i oni imaju pravo sudjelovati u odlučivanju i predsjednika i članova uprave to pravo nemaju jer im je netko demonstrirajući silu, moć i kršeći pritom zakon to pravo oduzeo i zbog toga, ne zbog ničeg drugoga, zbog nedosljednosti. Obrazloženje Vlade, pa i obrazloženje zbog čega vi to, taj prijedlog podržavate je neuvjerljivo i ja ne mogu ništa drugo nego zaključiti da se iza ove farse u kojoj na neki način svi sudjelujemo skriva nešto drugo, nešto što neće biti ni svađa unutar stranke, niti pritisak Europske unije, niti nešto treće o čemu je na neki način javno špekulirao kolega Kapraljević, nego nešto o čemu ćemo vjerojatno naknadno pretpostavljam i vrlo brzo saznati što je to. Nešto se doista dogodilo, ali mi ovdje to ne znamo i to je vjerojatno razlog zbog čega je Vlada, a ne Upravno vijeće naglo, brzinski, hitro, hitno, kako god hoćete donijela svoju odluku, proslijedila je u Sabor i zbog čega mi danas o toj odluci raspravljamo kao 18. točki dnevnog reda, a o odluci o imenovanju onog petog člana Upravnog vijeća raspravljat ćemo kao o 36. točki dnevnog reda sluteći kako idemo, najvjerojatnije nećemo ni raspravljati jer nećemo stići to doći do te točke dnevnog reda pa će se onda onako kako se to demokratski radi u Saboru odgađati, odgađati ta točka dok se ne provede cijela procedura iznova, ne znam ni ja predlaganja, biranja itd. članova Upravnog vijeća i onda ćemo vjerojatno udovoljiti onome što bi trebalo biti otklanjanje demokratskog deficita. E sad prijedlog Vlade je po nama legalan. Točno je, Vlada po zakonu ima pravo staviti primjedbe pa i primjedbu da je nanesena šteta HINA-i ovakvim odabirom ravnateljice. Međutim, ono što je neprihvatljivo nama u SDP-u je upravo obrazloženje Vlade koja za tu navodnu štetu koja ničim nije obrazložena osim demokratskim deficitom da ju je napravilo to do jučer podržavano Upravno vijeće. To naprosto nije točno jer Upravno vijeće nema odgovornost zbog tog demokratskog deficita, odgovornost za nedostatak predstavnika zaposlenika u Upravnom vijeću HINA-e nosi upravo Vlada i eventualno u jednom dijelu Sabor, ali slažem se sa predsjednikom Sabora da ovaj put Sabor samo formalno može biti odgovoran za štetu koja je navodno nastala. Ne navodno, nego je u jednom segmentu doista i nastala. Pa čekajte malo, ako Vlada vidi tu štetu i ako želi kazniti za štetu ili razriješiti Upravno vijeće, ako želi kazniti odgovorne, pa onda je trebala razriješiti samu sebe jer je postupak koji se vodio oko imenovanja tog predstavnika zaposlenika mogao biti već jedno pet puta gotov, a da ne kažem da je mogao taj predstavnik zaposlenika biti imenovan istog dana kad su imenovani i ovi članovi Upravnog vijeća da je bilo volje, da je bilo brige za demokratsku proceduru, da je bilo volje za, brige za pravo zaposlenika da sudjeluju u izboru ravnatelja, odnosno ravnateljice HINA-e. I zbog svega toga, zbog ovog što sam rekla maloprije o neuvjerljivosti argumenata u jednom dijelu, zbog neprihvatljivog, nedorečenog, nejasnog obrazloženja kojim Vlada želi obrazložiti nešto što je gotovo nemoguće obrazložiti mi naprosto mislimo da se iza svega toga skriva nešto drugo, a to drugo je upravo pokušaj da se ostvari pravi politički nadzor nad HINA-om ovaj puta kao javnom novinskom izvještajnom agencijom, ali ne samo i nad HINA-om, taj nadzor već je korak po korak ostvaren u "Vjesniku" kao jedinom državnom dnevnom glasilu i taj nadzor se korišćenjem različitih oblika političkih pritisaka polako uvodi i na HRT HRT odnosno javnu televiziju i to je razlog zbog koga mi moramo sudjelovati u ovom cirkusu, moramo sudjelovati u ovoj farsi iako se svi bili s ove ili s one strane vjerojatno ovog trenutka ne osjećamo dobro. Jednako loše osjećaju se stručnjaci koji nisu bili izabrani u upravno vijeće, jednako loše osjećaju se veći ili manji stručnjaci koji jesu bili izabrani u upravno vijeće i koje se sad smjenjuje, jednako loše vjerojatno se osjeća i izabrana a smijenjena ili nesmijenjena ravnateljica HINA-e. Sve su to žrtve a postoji samo jedan jedini štetočina i krivac a to je Vlada Republike Hrvatske koja se poigrava čas s jednim, čas s drugim, čas sa zakonom, čas sa demokracijom, čas sa sebi lojalnim, čas sa sebi nelojalnim ljudima. Bilo je ovdje riječ opet od kolege Kajina da velike stranke politiziraju pitanje medija i izbora ljudi u medijima. Nije to politizacija bar što se SDP-a tiče. Ja upozoravam na posljedice. Kad smo mi upozoravali rekao bi netko politizirali oko "Vjesnika" onda su svi šutili ili su bar bili pretihi. Ali danas iz "Vjesnika" otpušta se 25 ljudi, sutra ili prekosutra pojavit će se novi spisak sa najmanje još toliko. Pa ja vas pitam da li je politizacija kad mi unaprijed govorimo o nečemu što će se dogoditi kao posljedica politizacije ili pokušaja stavljanja političke šape i političkog nadzora nad medije. Ovo je samo kratko podsjećanje. Kasno je kad se stvari dogode ispravljati ih i još ostaviti dojam da je sve u redu. Kasno je. Ili ćemo spriječiti da se zakon krši ili ćemo spriječiti da se ignoriraju demokratske procedure a nećemo ih naknadno ispravljati pa još onda tražiti da nam se zbog toga plješće. Ne dolazi u obzir. Ovo je još jedan pokušaj Vlade da nešto što je njihova greška, nešto zbog čega će ne samo HINA nego čitava Hrvatska pa i politička scena trpiti u javnosti štetu da se pretvori u njihovu zaslugu. E pa neće tako. Ne može to tako proći i mi ćemo u SDP-u uložiti maksimalne napore da razjasnimo tko je zainteresiran za demokratsku proceduru a tko nije. I tko je dosljedan u čuvanju demokratskih stečevina a kome služe samo za političke igre. Hvala. 19 i 26. Isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi. Poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica Antunović je prvo rekla da se radi o nezakonitom, nedemokratskom postupku itd. Vlade. Nabrajala je. To nije točno. Ali je i sama ispravila kasnije i rekla da je to legalan postupak koji je Vlada provela. Drugo što je rekla, što je potpuno netočno da se ovim, na ovaj način pokušava provesti zapravo politički nadzor nad HINA-om kao što je navodno proveden nad "Vjesnikom" i kao što je navodno po njenim riječima se provodi na HTV-u. To naprosto nije točno, nema niti jedna činjenica koja bi govorila tome u prilog. Meni je jasno da je kolegica sljedbenica partije iz olovnih vremena i da im je jasan sistem kako su se ljudi postavljali po političkoj podobnosti. Međutim takvih pokušaja niti ima, niti će ih itko provoditi u HDZ-u. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak. Poštovani zastupnik Mario Zubović. Hvala gospodine predsjedniče. Moram ispraviti gospođu Antunović. Isto što je rekao i Frano, govorila je nedemokratski itd., napadala je demokratske slobode, govorila je 3 mjeseca, nakon 3 mjeseca mijenja se vijeće itd. Koliko ja se sjećam za vrijeme vaše Vlade Ustav se je promijenio u 3 mjeseca 2 puta ili u 6 mjeseci 2 puta je promijenjen a možda i 3 puta. Pa i ovdje se poštiva procedura koliko ja vidim i sama gospođa Antunović je priznala da se poštuje. Prema tome teško je ispraviti sve što je gospođa Antunović rekla od toga da je Vlada štetočina. Ja mislim da je tu prisutan i jedan govor mržnje prema HDZ-u i prema Vladi na način na koji gospođa Antunović govori i mislim da to zbilja nikuda ne vodi. vidite, ja na žalost ne mogu pod ispravak netočnog navoda staviti ovu vrlo ekspliciranu teoriju urote i zavjere koju gospođa Antunović kao nekakva zloguka sova nama predviđa. Pa ćemo mi sad to i "Vjesnik", pa ćemo ne znam gdje, pa ćemo mi to sve skupa, sve ona to predviđa kao što je predvidila naravno da će ti izabrani članovi Upravnog vijeća HINA-e biti naprosto loši pa ćemo ih mi morati smijeniti. jedno vam mogu ispraviti i ako mi ne vjerujete poslušajte si fonogram. Rekli ste da u SDP-u nikada se nitko nije bavio pojedinačnim osobama iz onda predloženog upravnog vijeća. To naprosto nije točno da ne kažem da je to neistina. Čuli su to i novinari tada. Itekako ste se bavili gospodom, jednom gospođom koja je veterinarka pa zato po vama nije mogla biti stručnjak za marketing, premda je u biografiji navela da se je bavila i sa tim stvarima. A onda ste bili protiv također jedne osobe jer je nekad bila portir u HINA-i a onda je završila sa svojim trudom uz portirstvo i pravo a vi ste se bunili da on ne može biti pravni ekspert jer je eto mladac pa je tek diplomirao. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. **Martinčević, Jagoda Majska **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, citiram kolegicu: "… nikad se nismo bavili ljudima nego njihovom kompetentnošću, prikladnošću, prikladnosti za dužnost koju obavljaju." I onda iz njihovih redova smo čuli evo i od kolege koji ovdje sjedi. Veli, čuli smo s puno podcjenjivanja, te ovaj je bio portir, ovo je veterinar, dakle šta je to drugo nego bavljenje ljudima, rugat se ljudima, sigurno je bavljenje ljudima. Istovremeno kolegica nije ni novinar, ni politolog, ni informatičar pa je predsjednik Odbora za informiranje i informatizaciju i medije i nikad nismo mi rekli da nije prikladna za tu dužnost. To je jedno. Drugo. I drugo moram reći što se tiče demokracije čuli smo malo prije o promjeni Ustava da ste imali vremena mijenjali bi Ustav još 10 puta dok god ne bude sličio Statutu Saveza komunista Jugoslavije.

Željke Antunović da se nije poštivala demokratska procedura. Itekako se poštivala demokratska procedura jer da se nije poštivala demokratska procedura vjerojatno bi na drugačijoj razini raspravljali danas o HINA-i. I drugi netočan navod je da Vlada može razriješiti samu sebe. Gospođo Antunović vi biste trebali znati da Vladu može razriješiti ili Hrvatski sabor ili hrvatski narod na izborima. Znači nije točan navod da Vlada može samu sebe razriješiti. Klub zastupnika HSS-a. Poštovani zastupnik Luka Roić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege eto kad je tema mediji pa ako se radi o Hrvatskoj novinskoj agenciji rasprava je burna ne nedostaje i dosjetki i dobrih prijedloga a ja sam na Odboru upravo zbog toga i dao jedan prijedlog koji je vrlo neobičan. Naime imali smo upravo situaciju da razrješujemo jednog člana, da razrješujemo tri člana Upravnog vijeća. Da istovremeno imenujemo jednog člana Upravnog vijeća koje smo nota bene mogli imenovati i davno prije, zajedno, skupa sa svim članovima Vijeća. Postojala je i odluka Radničkog vijeća o tom kandidatu, istina možda neprecizno formulirana. Ako niste znali u tom prijedlogu stajalo je da Radničko vijeće imenuje člana, novog člana Upravnog vijeća HINA-e. Natječaj je poništen i izgubilo se nekoliko mjeseci zbog toga što je to isto, to isto tijelo ponovo imenovalo istog člana i naravno zakasnilo sa kandidaturom što je bilo dovoljno da se bez tog kandidata izabere i novog ravnatelja. Ja sam u šali da bi doveli stvar do apsurda rekao: «Ako mi sad razrješujemo tri člana i četvrtog člana koji nije podnio ostavku, a imenujemo jednog člana s obzirom da je točka dnevnog reda na Odboru bila imenovanje tog člana iz redova zaposlenika ja sam predložio da ga mi imenujemo. Da predložimo njegovo imenovanje, a da ga na sljedećoj točci gdje se traži razrješenje svih onih prije četvorice da i njega razriješimo. Naprosto da dovedemo stvar do apsurda i da kažemo: Nema jednostavno upravnog vijeća jer jedno, jedan član Upravnog vijeća pa bio on i čak i predstavnik zaposlenika ne znači ništa. Kolega Kapraljević je rekao. Može biti čak da je Statutom, ja nisam sasvim siguran i nisam pravni stručnjak i moguće da taj isti član bez obzira na nepostojanje kvoruma sam sebe proglasi kvorumom i izabere možda sam sebe za ravnatelja HINA-e. Naravno da je to sve apsurdna situacija u koju se nismo htjeli i nismo morali dovoditi da smo bili malo mudriji kada smo imenovali samo vijeće. Da bi dokazao da se ne radi o čistoj demokratskom deficitu kako je kolegica Antunović rekla ja ću se poslužiti jednostavnom matematikom. Tu sam, tu sam prilično dobar i bolji od možda politike pa ću pokušati na tom jednostavnom matematičkom primjeru reći kako bi zapravo Vlada bila dovedena u vrlo neugodnu poziciju da je kojim slučajem predstavnik Vijeća zaposlenika Radničkog vijeća bio izabran ranije i sudjelovao. Jer ako je tijelo činilo 4 člana što peti član odlučuje? Nije bio neodlučan ishod. Da je bio rezultat 2:2 onda bi apsolutno on mogao utjecati na izbor ravnatelja. A pošto nije bio rezultat neodlučan i pošto nije nedonešena odluka zbog toga onda peti član je bio potpuno suvišan za donošenje konačne odluke. Istina, može se govoriti o demokratskom deficitu zbog toga što zaista predstavnik zaposlenika nije bio u Vijeću. Ali nesumnjivo on ne bi ništa utjecao na izbor samog ravnatelja HINA-e. Nažalost ne bi jer bi rezultat morao biti 2:2, a da bi on presudio kao peti član. Ne, ne, oprostite. Ja sam siguran da zbog toga nije donešena ova odluka. Posve sam siguran. To je logika, to je nažalost tako. Zašto je to tako? Nismo nitko presretni. Nisam jedan od onih koji se s ovim temama često bavim. Mi u HSS-u vrlo smo rijetko dolazili u priliku imenovati ili predlagati svoje članove za predstavnike ovako visokih tijela pogotovo kada se radi o medijima ali smo zainteresirani da ona bude u skladu sa svim pozitivnim zakonima. Da bude poštivanja demokratska procedura. Da bude poštivan zakon. Da se svi elementi u zakonu potpuno poštuju i da se na taj način pokuša izoštriti zapravo ta kvaliteta koja je neophodno potrebna za svaki posao a naročito za ovako vrlo bitan posao kao što je ravnatelj Hrvatske novinske izvještajne agencije. Ja se ne mogu složiti sa nekima od kolega koji kažu pa kako ste to vi bili vidoviti pa ste predvidjeli da će postojeće vijeće donositi loše odluke i zašto ste onda bili na neki način suzdržani iako smo neki i prihvatili određene kandidature. Ali i kolege su s pravom upozoravale na nekompetentnost, nestručnost, upozoravali su u zakonu gdje točno piše kakve kvalifikacije? Kakva stručna sprema? Na koji način se kandidira određeni član Vijeća? Neki su kao i sada pokušali to malo karikirati pa su govorili kako smo omalovažavali pojedina zvanja. Ne, mislim da nitko nije u tom smislu raspravljao. Govorilo se o tome da jednostavno jedan stručnjak iz određenog područja nažalost ne može biti potpuno kvalificiran da bude predstavnik jednog tijela koje se bavi sasvim drugim područjem. I to je legitimno. Mislim, oprostite, zašto ne bi se ukazalo na to? ne znam o medicini ništa pa kad se malo posječem odmah idem kod doktora. Ne bih se usudio nikako sam rješavati problem. A tada se obrazlagalo kako je to irelevantno, kako su ljudi potpuno kvalificirani i za dotičnog gospodina sjećam se za dvojicu, Dražena Jovića ako ćemo već govoriti imenima smo isto upozoravali da je mlad pravnik da se tu na listi kandidata za Upravno vijeće HINA-e ima vrlo uglednih građana, kvalificiranih pravnika, ustavnih sudaca, ne znam već koga. Ali ne, htjelo se pod svaku cijeno izabrati tijelo koje je izabrano. I neka. To je ipak demokratsko pravo, ja nemam ništa protiv toga. Mislim da od kad je izabrano nitko nikad nije prozvao to Vijeće ili to tijelo da je učinilo nešto loše ili da je radilo na krivi način. Ali eto tu ljudi koji nisu baš bili po volji nekih od nas smognut će snage i donijet će odluku koja se ne sviđa nekome koji je očekivao drugačiju odluku. I to je očito jedini pravi razlog zbog čega se ljude smjenjuje. Mislim da to nije najbolji način, da to nije ono što bi svi željeli. Bez obzira tko je onda bio za njih, tko je sad protiv njih. Nitko nije ni onda protiv njih ni sada, mi smo željeli da se procedura ispoštuje, da se demokratski standardi ispoštuju da se dovede do jednog kvalitetnog rješenja i vjerovali smo da će njihova odluka i njihov rad biti potpuno autonoman i samostalan. Tada je netko ipak donio neku odluku koja nije u skladu sa razmišljanjima određenih ljudi koji misle da mogu ravnati svim i svačim. Odluka se u jedan dan donosi i razrješuje se cijelo Vijeće. To nije sigurno najbolji način. On je možda i legitiman, on vjerojatno ima utemeljenje u svim, u zakonu. Ali moram reći da se nama u HSS-u takav način rada ne sviđa. voljeli bi svakako da je to bilo drugačije, da se izabrao ravnatelj, da mu se pružila šansa bez obzira tko je da pokaže na djelu da li je on taj koji može upravljati agencijom, da li on to želi na pravi način, da li on ima nekakve nedostatke u svemu tome koje će brzo isplivati na vidjelo. Ali ne. Nego jednostavno donosi se odluka istog dana mora se smijeniti čitavo Vijeće. Ja kako i vi, evo ipak sam neko vrijeme u politici, nažalost ne vjerujem da se išta u politici događa slučajno. Ali ovaj put ću biti ipak otvoren za takvu mogućnost. Nažalost, čini mi se, ako sam dobro zapamtio, kolege su rekli 14. čini mi se da izbor Vijeća dogodio 13., a da se razrješenje Vijeća također dogodilo 13. Ja ću ovaj put vjerovati da je to zla kob 13. datuma, a ne neki ozbiljniji razlog. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. Gospodine predsjedniče, kolega Roić, pa nije točno da ste vjerodostojni u svim slučajevima i u svako vrijeme. Danas govorite, citiram, smetao vam je gospodin Jović i njegova struka, odnosno prije portir, a poslije pravnik. U vrijeme koalicijske Vlade nije vam smetala bivša kolegica ministrica obrane kad je bila postavljena za predsjednicu Nadzornog odbora Vjesnika, u vaše vrijeme. Drukčije ste tada o njoj govorili. Znači ono je struka, ministrica obrane leti na migovima i predsjednica Nadzornog odbora Vjesnika.

poštovane kolegice i kolege. Moram reći da se osjećam nelagodno u vezi s ovom temom. Pomalo se snebdivam, a moglo bi se reći čak pomalo se i zgražavam. Ja vam moram reći da se nezakonitost nije dobro nikad ispravljati u novome zakonu. To je prvo. Drugo što moram javno reći u vezi s ovom činjenicom, javna je tajna da članovi Upravnog vijeća HINA-e nisu izabrani u skladu sa člankom 11. zakona, na to je upozoreno. I ono što sam ja očekivao da ćemo na ovoj sjednici Sabora dobiti to je eventualno možda bilo mišljenje nadležnog ministarstva koje je sukladno članku 31. trebalo izvršiti nadzor nad zakonitošću rada HINA-e i općih akta objavljenih, obavljaju nadležna ministarstva. Da li je zakonito imenovano Upravno vijeće, to je trebalo eventualno raspraviti nakon svih onih stvari i primjedbi koje su u Saboru izrečene. Drugo što moram reći jeste činjenica da me brzina, pa i zaobilaženje rada nadležnih tijela zaprepašćuje od strane Vlade Republike Hrvatske. Kolege drage ne radi se ovdje o nikakvom pravnom osnovu iz članka 13. podstavka 4. 4. kako se ovdje navodi u obrazloženju, a to je da svojim radom prouzroči veću štetu HINA-i. Sam postupak izbora se može ocjenjivati da li je zakonito proveden ili nije, rad, a ne o šteti. Šteta još nije ni mogla nastupiti, nikakvu dužnost nije preuzelo, ništa nije radilo. Prema tome, ovdje je trebalo sačekati Vlada da nadležno ministarstvo kao i u slučaju kada je radničko vijeće imenovalo predstavnika radnika u Upravno vijeće izvrši nadzori utvrdi je li to zakonita odluka i na zakonu utemeljena odluka. Pa ako nije utemeljena i ako je došlo do povrede zakona takve naravi onda da predloži Vladi da pokrene postupak razrješenja. To Vlada nije učinila nego se odma pozvala na opću formulaciju, veću štetu koju nije naravno mogla izmjeriti niti kvalificirati u ovom obrazloženju iz prostog razloga jer nema nikakvih podataka o Drugo, treće što je važno. Isti dan kada je Vijeće se izabralo, a ja govorim o izabranoj osobi za ravnatelja taj dan je Vlada donijela odluku o pokretanju postupka razrješenja i prijedlog uputila Saboru i isti dan je iz Sabora već krenuo materijal prema zastupnicima, sve 13. To je nevjerojatna brzina.

I u takvoj situaciji je sasvim jasno između ostaloga i to da izjava kako je, kako prestaje i mandat izabranog, odnosno kako je Vlada donijela odluku o razrješenju, iako to ne piše ovdje izabrane osobe ne stoji. Upravno vijeće je izabralo, drugo je ravnateljicu. Drugo je pitanje zašto se dogodilo i čijim propustom se dogodilo da Upravno vijeće nema 5. člana iz tog predstavnika rada. Poštovane kolege, Saborom kruži materijal iz HINA-e koji su potpisali radnici i zaposlenici HINA-e iz kojega je vidljivo da je radničko vijeće imenovalo po svom nahođenju svog predstavnika, da je Ministarstvo kulture tražilo da se to opozove, da su peticijom radnici tražili da tog predstavnika kojeg su radničko vijeće kao jednoglasno imenovalo, iako jedan tvrdi da nije glasovao za to jer nije mogao glasovati također da se opozove, a da Vlada praktički nije na vrijeme poduzela mjere. Sve se to dogodilo još početkom, krajem 4. početkom 5. i 6. mjeseca, dakle imalo je vremena da se poduzmu mjere da se predstavnik radnika predloži na vrijeme u 7. mjesecu. Sve se to nije odgodilo. Dogodilo se vrlo interesantno, da osoba navodno s kojom se u HINA-i ne slažu radnici da bude predstavnik, sada se pojavljuje između ostaloga kao mogući kandidat za Upravno vijeće a valja podsjetiti da je čak i Ured za zakonodavstvo Vlade dao tumačenje kako i koji se zakon primjenjuje za izbor člana Upravnog vijeća HINA-e iz reda radnika. Sve to pokazuje zapravo da se radi o velikoj igri koja je i u HINA-i i izvan HINA-e. to nije dobro jer destabilizira novinsku agenciju koja prikuplja i sortira i naravno osigurava svim korisnicima informacije unutar našeg novinskog tržišta. Mi moramo o tome voditi računa. Zbog toga sam nezadovoljan, moram reći da sam pomalo i tužan jer to ne doprinosi slobodi medija. To neće doprinijeti kvaliteti pa ako hoćete i većem standardu poimanja demokracije u Hrvatskoj. Ovo pitanje budite sigurni će se u javnosti pa i izvan Hrvatske tretirati kao udar na medije. Budite sigurni. I zbog toga ćemo ceh plaćati svi, a to nije dobro. To stvarno nije dobro i to je šteta, to se ne smije dogoditi. Ja neznam zašto, kome treba da se ne poštuje zakon. Ako u članku 31. izričito kaže, nadzor nad zakonitošću rada HINA-e i općih akata obavljaju nadležna ministarstva, što se nije sačekalo da nadležno ministarstvo pogleda, pa ako je povrijeđen Zakon o izboru ravnatelja onda će tu biti osnov za razrješenje eventualno tog upravnog vijeća članak 13. podstavak 3. koji kaže ako svojim radom teže povredi ili više puta povredi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti HINA-e onda ćemo to riješiti tako, a ne govoriti o velikoj šteti koje nema jer još nije ni preuzeta dužnost niti bilo šta drugo. Onaj tko je pripremio ovo Vladi Republike Hrvatske kao da joj podvaljuje. Ovo mislim obrazloženje, ne mislim odluku. Odluka je donešena na drugom mjestu, a ne, obrazloženje je samo trebalo naknadno politički zadatak ispuniti. Prema tome ja smatram da se sasvim ozbiljno moramo zabrinuti oko svega ovoga. Još jedna stvar koja me iznenadila. Čudi me da nakon što se dogodilo nešto drugo, da su članovi upravnog vijeća HINA-e iz bilo koji pobuda, neću ulaziti čak ni u pobudu, dan-dva nakon što je Vlada pokrenula postupak njihovog razrješenja zbog velike štete, podnijeli ostavku što se nije podnio zahtjev, odnosno poslao dopis kojim se dopunjava obrazloženje ili zbog ostavke traži razrješenje što je normalno iz zakonskih razloga. Zašto govoriti o šteti koje nema. Uostalom vjerojatno ako nitko drugi možda će izabrana ravnateljica nastojati očuvati svoju funkciju pa će voditi spor i dokazati da je zakonito imenovan. Šta ćemo onda, izabran. Mišljenja sam da to nije dobro i nije dobro poglavito još kada se ima u vidu činjenica da smo na prošloj sjednici, dakle na prošloj sjednici da je na sljedećoj sjednici sada, ovoj, razrješavamo to vijeće HINA-e između ostaloga zato što je nanijelo štetu izborom ravnatelja za čiju nezakonitost postupka izbora nismo utvrdili nadležnog tijela koje po zakonu smo prenijeli ovlast na dan Dakle kolege, stvarno postavlja se pitanje kud to sve ide. Jedan od razloga mog revolta zbog čega nisam tada sudjelovao u glasanju oko ovih zakona iz prostog razloga jer mislim nema nikakvog smisla da se ne ispunjavaju odredbe oko toga koji traže zapravo određene kvalifikacije i određene zakonske zaštite kod izbora upravnog vijeća HINA-e i inače drugim zakonima kad se o takvim sličnim tijelima radi. Ako to nismo poštovali nisam sudjelovao tada, ali kako sudjelovati sada u ovom. Pa ne možete sudjelovati, meni bi bilo logično da je Vlada tražila argumente nakon što eventualno dobiva dodatna upozorenja sa drugih mjesta da možda nije upravno vijeće HINA-e stvarno imenovano u skladu sa zakonom i to ne zbog procedure koju je Sabor ili netko pogriješio nego zbog pogrešne primjene materijalnog prava članka 11. zakona. Ali kolege ići zbog toga na ovaj način zbog povrede, nanošenja štete imenovanjem ravnatelja koji je većina, a piše da kvorum ima ako ima većinu članova upravno vijeće i donosi odluku većinom prisutnih onda stvarno je to pitanje koje iako sam žalostan što predstavnika radnika u upravnom vijeću nema i za to ne krivim ne krivim radničko vijeće, krivim između ostalog i Vladu što nije na osnovu nalaza kojeg je utvrdila između ostaloga, a ja ću vam reći i kada, nadležno ministarstvo koje lijepo 24. svibnja 2006. godine svojim dopisom

u upravno vijeće HINA-e i da mora to poštivati, a prije toga im je Ured za zakonodavstvo dao kako se mora raditi. Pa zašto nije Vlada na osnovu takvog nalaza našeg ministarstva, ministarstva kojeg ona kontrolira, čiji ministar je član Vlade, poduzela mjere da se isprave određeni određeni propusti u radu radničkog vijeća s jedne strane i s druge strane samih radnika i s treće strane dobilo odgovarajući prijedlog koji je mogla poslati u 7. mjesecu zajedno sa onih ostala 4 imena … /Ne razumije se./ … upravnog vijeća. Sve to pokazuje, zapravo postoji čitav niz koraka koji nisu u redu i koji bacaju veoma po meni ružno svjetlo na cijelu ovu proceduru i na cijeli ovaj postupak i zbog svega toga se loše osjećam i neću sudjelovati u glasanju oko ove točke. Replika, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa htio bih neke stvari precizirati. Prijedlog Vlade za smjenu članova vijeća iz Vlade u Sabor došao je samo četiri sata nakon sjednice Vlade. Znači nije to baš rastezljiv … /Ne razumije se./ … za četiri sata su oni to dostavili vama, ali u isto vrijeme prijedlog za petog člana vijeća iz Vlade u Sabor je putovao četiri mjeseca. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, ma stvar je kao što je rečeno već ovdje čudno krenula. Sjećate se onog nasilničkog načina kako je zapravo najprije pokušalo se progurati to upravno vijeće kroz Sabor pa smo se onda suprotstavljali i izlazili van, ulazili opet unutra i konačno je procedura ipak na neki način ispoštovana. Vidjelo se da tu ima nekakvih tenzija koje se moraju negativno odraziti na čitavu stvar i odrazila su se. Kakvu sada imamo situaciju? Povodom energičnog postupanja Vlade imamo situaciju da u HINA-i praktički nema upravnog vijeća, neznam jel' to uopće moguće po zakonu, u kakvu situaciju ćemo to sutra po podne dovesti HINA-u. HINA neće sutra po podne imati upravno vijeće, imati će jednog člana samo će ravnatelja koga je izabralo smijenjeno upravo vijeće, ravnatelja koji je legalno izabran. Tu ne može nitko ništa napraviti protiv činjenice da je ravnatelj legalno izabran i ako taj ravnatelj hoće, može zagorčati život i HINA-i i svima oko HINA-e. E sad, zašto su smijenjeni? Obrazloženje Vlade jer su napravili štetu. Ne vidim kakva je tu šteta napravljena barem nikakvih brojki nema, pretpostavljam da se ne radi o moralnoj šteti, ali premijer je lijepo rekao na televiziji, jasno i glasno, da su rušili demokratsku proceduru uglavnom rušili oni hrvatsku demokraciju. Upravno vijeće HINA-e u krnjem sastavu rušilo hrvatsku demokraciju. Ma nemojte, i to premijer kaže lijepo na TV dnevniku. Ma tko o čemu, a vojnik o skraćenju. Ima i nastavak al' nije za ovo mjesto. Kako su oni to rušili hrvatsku demokraciju? Oni su rušili hrvatsku demokraciju tako što su poštivali hrvatske zakone. Zakon o HINA-i, da upravno vijeće u roku od 45 dana mora imenovati ravnatelja. Oni su to napravili. Dakle, poštivali su zakone i na taj način rušili demokraciju. demokraciju. Mene je to tako podsjetilo na izraz jednog drugog davnog čelnika hrvatskog iz svih drugih naroda i narodnosti kad reče: ma nemojte se držati zakona k'o pijan plota, pa postoje i viši interesi. Svaki put kad netko spomene više interese od interesa zakona i od slova zakona izglasanih u ovom Saboru, radi direktno protiv interesa Republike Hrvatske i protiv interesa hrvatskog naroda. Nema viših interesa. Nema viših demokratskih interesa. Nema viših klasnih interesa. Nema viših nacionalnih interesa. Najviši interes hrvatskog naroda izražava se kroz zakone izglasane u ovom Saboru. Naime, postavlja se, ako premijer stvarno tako misli da su ljudi činjenicom da su poštivali zakon kršili demokratske stečevine, stečevine, demokratsku proceduru, demokraciju u Hrvatskoj, postavlja se pitanje jel' premijeru uopće jasno što je demokracija. Ma nema komplicirane definicije demokracije. Demokracija je držanje pravila igre, pravila igre su zakoni koje ovdje izglasamo. I samo to. Ništa drugo. Dakle, držanje pravila igre koji su pretočeni u hrvatske zakone. Ako se tih pravila igre ne držimo, onda rušimo i demokraciju. Pitanje zašto dodatni član prije nije izabran? Zbog nespretnosti, šlampavosti ili namjerno. Ili namjerno zato da bi se mogla iskreirati ovakva situacija, zato da bi se mogao u Hrvatskoj iskreirati još jedan skandal, da se zaborave oni prethodni skandali, da idemo iz skandala u skandal i zapravo zgadimo politički život našim građanima, da kažu pa ovi ništa ne mogu mirno i normalno napraviti, ama baš ništa, samo iz skandala u skandal skaču, bolje s tim ne imati posla i bolje na one buduće izbore i ne izlaziti. Što ćemo izlaziti i onako su svi isti, svi rade iste skandale. Ako s druge strane je sve ovo iskreirano zato jer je kriva ravnateljica izabrana, pa možda bi ona slika od kolege Kapraljevića dobro došla, da i ovdje dođe, da znamo tko treba biti izabran i da se u ovoj maniri ne zafrkavamo s demokratskom procedurom. Hvala.

onda kasnije sam sebe ispravio, dakle to je potpuno netočno, ali i sam se ispravio i rekao da je poštivana procedura, da je bilo sve u redu, jel'. I drugo je netočno rekao da je premijer rekao da članovi upravnog vijeća ruše demokraciju. On je rekao da su oni, predlaže njihova smjena zbog demokratskog deficita, to nije isto gospodine Vuljanić. Trebate malo pažljivije slušati i nemojte imputirati nekome nešto što nije nikad izrekao. A demokratski deficit se ogleda u tome što se nije pričekao izbor petog člana koji predstavlja zaposlenike. Pa mislim, tu je stvar potpuno jasna. Hvala. Poštovani zastupnik Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Meni je danas bilo najdirljivije slušati gospodina Linu Červara kako zdušno hvali Vladu. A zbog čega on tako hvali Vladu? Hvali ju zbog toga što Vlada od njega i od cijelog kluba HDZ-a, od parlamentarne većine, traži da promijeni svoje mišljenje. Jedno su mislili prije četiri mjeseca, danas misle potpuno drugačije. Lino Červar i cijeli klub HDZ-a oduševljeno ljubi ruku koja im pokazuje u kojem smjeru moraju ići i kako moraju misliti. Pa čak i kad ta ruka pokazuje posve različite smjerove u vrlo kratkom vremenu. Ja znam da se može klub naći u neugodnoj situaciji. Da Vlada pogriješi, dogodi se da Vlada pogriješi i da sad treba odlukama Parlamenta pokriti takvu pogrešku Vlade. Ja to mogu razumjeti. Al' ne mogu razumjeti ovo oduševljenje, ovo neprestano hvaljenje mudrosti Vlade koja je od nas tražila da prije četiri mjeseca vjerujete kako su ti ljudi fenomenalni, puno bolji na primjer od Jadranka Crnića

Pa smijenite ih odlukom parlamentarne većine, ali za Boga miloga, radi vas samih, radi ovog Doma, radi posla koji obavljate, nemojte to činiti s takvim oduševljenjem. Što još Vlada od vas traži? Kaže premijer da je ovo deficit demokracije ova odluka upravnoga vijeća. A što on od vas traži? Deficit intelektualizma. A vi na to pristajete. Jer pogledajte vi kakve ćemo mi sad odluke donijeti, odnosno vi. Smijenit ćete četvoricu, imenovat ćete jednoga. To se od vas traži da napravite. Vijeće će opet biti krnje, još krnjije nego što je bilo do sad. Pa čemu to? Pa vi ste parlamentarni klub, vi ste izabrani od ovog naroda, pa što ne kažete toj Vladi pa nemojte nas ismijavati. Nemojte nas ismijavati. **Šeks, Vladimir

proglašavate ga, imputirate mu da se priprema za manjak, deficit intelektualizma da je na to spreman, to je uvredljivo, to je uvredljivo molim vas vidite. I molim vas nemojte, Vlada od nas traži kao Parlament da raspustimo Vijeće HINA-e i da imenujemo samo jednog člana. Taj jedan član neće predstavljati Vijeće HINA-e. Ona od nas traži da učinimo nešto krajnje nelogično. I oprostite, I oprostite, ako je ovo tijelo sastavljeno od izabranih predstavnika građana ove zemlje onda bi ona morala imati petlju gospodine predsjedniče Sabora na čelu s vama da se takvom zahtjevu, nelogičnom zahtjevu …/Govornik

A zar i sami ne uviđate koliko je nekorektno unaprijed imputirati predsjedniku Hrvatskog sabora neovisno o tome tko je taj predsjednik

još jedanputa da se držite uobičajenih pravila ponašanja u ovom Domu i da ne idete na vrijeđanja i pretpostavljene uvrede ni meni niti bilo kojem klubu i zastupniku. **Stazić, Nenad Dogodilo se to da imenovano nekakvo Vijeće koje unatoč svim prigovorima da nije trebalo biti imenovano, unatoč tome da su se mogli naći bolji ljudi, kvalificiraniji za taj posao bilo imenovano voljom političke većine i to Vijeće je došlo u jednu vrlo čudnu situaciju. Ono je imalo 45 dana ili koliko da izabere direktora, došlo je u …/Govornik se ne razumije./…, ako a ako ga izabere pokazat će demokratski deficit. Što Vijeće odlučuje? Pazite glupa situacija. Zamislite sebe u takvoj situaciji. Što Vijeće odlučuje? Ono odlučuje poštovati zakon, a premijer kaže ne pogrešno, niste trebali poštovati zakon, trebali ste ga prekršiti. I sad kad je Vijeće poštovalo zakon sad se to Vijeće treba razriješiti. Što se tu u biti dogodilo? Dogodilo se to, kaže premijer šteta je nastala. Jedino što je tu oštećeno to je ja mislim taština premijera. Ona je pretrpjela štetu. Očito je došlo do negdje nekakvog nesporazuma u komunikaciji pa Vijeće nije izabralo onoga za kog je premijer htio da bude izabran. Očito, jer premijer dokaz za ovo što govorim gospodine predsjedniče Sabora je to što premijer na sjednici Vlade kaže i poništava se odluka Vijeća.

Iako ja nemam ništa protiv da vi mene neprekidno oslovljavate. **Stazić, Nenad (SDP)** Eto ja ću se truditi da to bude što češće. Dakle, dogodio se neki nesporazum. Nije izabran onaj kog je premijer očito htio i sada, što se sad radi? Sad se izmišljaju razlozi. Sad se okrivljuje nekakvo Vijeće koje je ipak donijelo nekakvu autonomnu odluku, pa sad kakvu takvu, dobru, lošu, ne znam, još nemamo prilike ni vidjeti je li to dobra ili je to loša odluka. Izmišlja se šteta. Gdje je šteta? Pa nova ravnateljica nije niti preuzela dužnost, kakvu štetu uopće može napraviti? Štete će istom biti. Znate ako ta izabrana ravnateljica bude ustrajala na tome da je izabrana pa povede upravni spor, pa traži nekakve odštete, e onda će nastati šteta. A tko će biti kriv za tu štetu? Ova Vlada. Ova Vlada jer nije na vrijeme pripremila sve instrumente da se ovo, ovaj postupak da svoju političku volju na koncu provede na jedan zakonit i uredan način. Ono što mene osobno smeta gospodine predsjedniče Sabora da u to upleće cijeli Parlament. Molim, pa na Vladi je pravo predlaganja zakona, pa neka predloži izmjene Zakona o HINA-i i neka u te izmjene uvede da Vlada imenuje direktora HINA-e i gotovo. Vi ćete kao većina prihvatiti i riješena stvar, riješena stvar pa će Vlada sama imenovati i zdravo, ali zbog toga što je Vlada ima deficit i demokracije i procedure i poštivanja rokova ona sada cijeli Sabor dovodi u jednu užasno glupu situaciju da mora prihvaćati ili …/Govornik se ne razumije./… izglasavati nelogične odluke, em nas tjera da pred cijelom javnošću mijenjate svoje mišljenje kao vjetrokaz na vjetru. Hvala lijepa.

Apsolutno nije točno. Drugo, nije točno da je premijer stavio pred dvojbu članove Upravnog vijeća da krše zakon ili kao što ste vi to rekli da ne poštuju demokratske standarde, odnosno da upadnu u demokratski deficit. Naime, nije ih on tjerao da krše zakon, a vi to dobro znate zato jer znate da instruktivni rok koji se odnosi na 45 dana znači da se ravnateljica izabrala nakon 60 dana da bi ta odluka bila pravovaljana i to jako dobro znate da to riječ o instruktivnom roku od 45 dana koji koji dakle ne znači da se mora u tom roku izabrati, već je to instruktivni rok što znači da i nakon isteka toga roka bi odluka bila pravovaljana. O tome se radi. Prema tome, nije premijer tjerao nikoga na kršenje zakona jer po tom istom zakonu se moglo i pričekati i 60 dana nakon roka i izabrati utemeljeno na zakonu donijeti odluku o izboru ravnatelja. Prema tome, nemojte govoriti neistinu, nemojte obmanjivati javnost. Hvala gospodine predsjedniče. Pa normalno da ću ispraviti krivi navod o nekom mogućem deficitu intelektualizma. Moram reći da suficit intelektualizma je prihvatljivi za nas pogotovo evo primjer kolege koji je ovdje u Saboru veliki borac protiv korupcije a kao predsjednik povjerenstva najveći zaštitnik korupcije u Hrvatskoj.

I može se dići, u svakom trenutku se može dići. Izvolite. Povreda Poslovnika. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora od vas tražim objašnjenje jer ste vi to dužni davati. Niste mi dužni davati objašnjenje onda kada od vas to ne tražim, što redovito činim a sad tražim. Molim vas objasnite mi ovu uvredljivu primjedbu da je neki član predsjednik povjerenstva zaštitnik korupcije. Ovdje je predsjednik povjerenstva… I da je to u vezi ovdje predsjednik jednog povjerenstva, jednoga tijela gospodin Leko. …/Upadica se ne čuje./… Molim vas objasnite mi tu uvredljivu primjedbu. Dobro. Prvo. Dobro. Nažalost vam neću ništa objasniti moći jer niste naznačili koja bi to bila odredba Poslovnika koja bi bila povrijeđena. Imate opomenu zbog toga što ste to na taj način djelovali. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Isto povreda Poslovnika. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Povredili ste odredbu članka 214. stavak 1. alineju 4. citiram: "Zastupniku se izriče opomena ako se javi za se javi za povredu Poslovnika, ispravak netočnog navoda i započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ." …/Upadica se ne čuje./… Molim vas! Oprostite! Dobio je riječ ali nije bila tema zaštita korupcije nego je bila tema izbor upravnog vijeća i poništenje odluke koje je ovaj Sabor donio. …/Upadica se ne čuje./… Ne, ne. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, budite hrabri i primijenite Poslovnik, nemojte da umre. Nemojte da umre Poslovnik. To nije dobro. Hvala vam lijepo. a to gospodin Stazić nije učinio što je nesporno. Prema tome ništa od povrede Poslovnika. Imamo

Šteta jest demokratski deficit i to je premijer htio spriječiti i spriječio je. Ali sad ću se ja malo preuzeti ulogu od gospođe Antunović, one zloguke sove,

Pa ispravila sam. Rekla sam da je gospodin Stazić rekao da Vlada ima demokratski deficit što nije točno. Demokratski deficit šteta je u demokratskom deficitu. U tome jest šteta i to je premijer htio spriječiti jer da nije onda biste ga napali zašto nije.

Vi ste dobro uočili da je premijer prilikom predlaganja imenovanja Upravnog vijeća HINA-e tražio povjerenje od parlamentarne većine i to povjerenje je tražio bianco i apsolutno. Vlada je dosljedna. Ona traži i kad razrješava isto takvo povjerenje, bianco i dosljedno. U čemu Vlada nije dosljedna? Nažalost poslužila se onom narodnom poslovicom kad je predlagala bilo je suvišak povjerenja što se može nazvati naivnošću a kad predlaže suvišak je nepovjerenja pa je to nesreća za nas i za vijeće. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Oprostite kolega Leko. Ne bih se mogao složiti sa vama da Vlada nije dosljedna. Ja mislim da je Vlada vrlo dosljedna. Ona je dosljedno predlagala članove vijeća za koje je bila uvjerena da će izglasati onog ravnatelja kojeg bude htio premijer. S obzirom da se to nije dogodilo onda Vlada vrlo dosljedno smjenjuje iste te članove vijeća da bi provela volju premijera. Druga replika, poštovana zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Poštovani gospodine Staziću. Vi ste dosta toga eksplicirali u svome izlaganju ali je činjenica da je demokratski deficit kako se kaže utvrđen na Vladi ustvari utvrdio ga je izrijekom predsjednik Vlade Ivo Sanader. Maloprije smo čuli iz izlaganja kolege Arlovića da je čitav niz koraka koji su se trebali dogoditi da bi se uopće utvrdilo to što je Vlada tako naprasito utvrdila znači to je ustvari predsjednik Vlade zaključio ali niste eksplicirali jednu važnu činjenicu moram priznati da je i meni to do sada promaklo. A to je da je ustvari glavna odgovornost na čitavoj ovoj zbrci na jednom resornom ministarstvu koje je trebalo provesti postupak i provelo Ali to je ministarstvo trebalo upozoriti predsjednika Vlade koji se evo tu proziva cijeli dan danas a možda je ustvari ni kriv ni dužan. Trebalo je upozoriti predsjednika Vlade da će se dogoditi izbor i da će se dogoditi izbor sa demokratskim deficitom. Trebalo je upozoriti da to upravno vijeće koje je deficitarno u demokraciji i zbog toga će biti smijenjeno tražilo i to na vrijeme tražilo da dobe 5 člana, da dobe predstavnika zaposlenika. Izgleda da to nije pasalo resornom ministarstvu ili resornom ministru, izgleda da su se oni gadno poigrali sa svojim predsjednikom Vlade,

predstavnici tog Ministarstva i šute lijepo o tome da su bili traženi da imenuju. Imenuju tog petog. A mi se ovdje prepucavamo s lijeva na desno, Željka (SDP)** Tražimo tko je odgovoran, a ustvari izgleda da su odgovorni neki drugi i možda bi trebalo tražiti razriješenje nekih drugih ljudi. Možete, ali, ali nakon jedno pet minuta. Poštovani zastupnik Nenad Stazić, odgovor na repliku. **Stazić, Nenad kulture, ministar kulture sve da je i htio reagirati on naprosto nije imao vremena jer on je neprestano na putu s premijerom pa se nije stigao s time baviti. On se bavi fotografiranjem premijera na putovima. To je njegova glavna ministarska zadaća. To vidimo svaki dan na televiziji. I drži kišobran premijeru. To je njegov, on zato plaću prima. Prema tome čovjek naprosto nije stigao, ja za to imam razumijevanja s obzirom da je na putu. A drugo, pazite jeste li vi sigurni da je ministar kulture unatoč tome što je stalno s premijerom na putu znao, znao koga će Vijeće izabrati i da neće poštivati volju premijera ili možda promijenjenu volju premijera nije uspio saznati i to nije uspio javiti u Ministarstvo. Prema tome stvari su komplicirane znate i ja ne bih tu sad svu krivicu svaljivao na jadnoga ministra koji eto putuje i ne stigne se baviti svojim poslovima. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević, Klub HNS-a. Petminutna rasprava. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo i danas u raspravi su se čule neke čudne stvari i objede na račun Sabora. Ja moram reći da ni predsjednik ni Sabor nisu izašli izvan procedure. Bio sam prisutan kad je predsjednik, nije dopustio nasilje u Parlamentu. Znam da je sat i više se čekalo da bude kvorum i da odluka bude legalna. Tako da želim da odvojimo ono što je krivica Vlade i ono što je krivica Sabora. U ovom slučaju nikakve naše krivice nema. A što se tiče neću puno pričati uopće više o HINA-i, htio bih samo dati jedan drugi primjer i zamoliti premijera da spriječi demokratski deficit u hrvatskim vodama.

iako znamo da je Zakon o hrvatskim vodama donesen ohoho i da je trebalo to biti donešeno pa evo pozivam premijera da spriječi taj demokratski deficit jednako kako je spriječio ovo u HINA-i da jednako tako spriječi i u … **Šeks, Dobro, i za Klub HDZ-a poštovana zastupnica Jagoda Majska-Martinčević, petminutna rasprava. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Neću ja iskoristiti punih 5 minuta jer mislim da to nije potrebno. Svega smo se danas ovdje naslušali. Moram reći ja mislim mi s ove strane ni krivi ni dužni. Najviše toga da naprosto našim kolegama iz oporbe ne odgovara kad se misli svojom glavom i kad se kaže da je netko pogriješio pa makar bio i od nas izabran. Jer u onom bivšem sistemu su se ljudi na funkcijama znali zabetonirati i nisu se micali gotovo stoljećima. E došla su druga vremena i danas kad pokušavamo obraniti možda još ovu krhku demokraciju danas se to proglašava farsom i ne znam čime. Ja mislim da tu problema nema. Naime čula sam da je netko dobacio ovdje da je naravno u HINA-i al … /Govornik se ne razumije./ … šta se dogodilo na HRT-u, ne bih ja rekla da je tu uopće riječ o nasilju bilo gdje. Niti u HINA-i, niti u HRT-u niti u Vjesniku niti će toga biti. Mi se samo moramo naučiti pravoj demokraciji, a to znači da ako netko pa makar on bio i vama nemili premijer pokuša, pokuša napraviti nešto dobro. Pokuša svima nama dati do znanja da neće poštovati takav način odabira da to vama ne bude čudno nego da to prihvatite normalnim kao što biste to vjerojatno prihvatili normalnim da je došlo s vaše strane kad niste bili oporba, ali nije dolazilo jer onda demokracije nije bilo. Eto tako misli Klub Hrvatske demokratske zajednice. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bih ispravio netočni navod kad je kolegica rekla: «Makar on vama bio nemili premijer». Meni je moj premijer drag. To je jedna svečana obveza i jedna izjava koju treba cijeniti i respektirati da je poštovani zastupnik /Upadica se ne razumije./ … I, bitan napredak, da. U ime Kluba SDP-a poštovani zastupnik Antun Vujić, Uvaženi gospodine predsjedniče, štovani kolege zastupnici. Naravno ovo je sve što se događalo ima takav oblik da smo se mogli dosta i nasmijati. Nažalost nije uvijek zadovoljstvo sa samim tokom sjednice i ono zadovoljstvo koje bi nas moglo opravdati pred onima koji u ovom Saboru gledaju one koji odgovorno odlučuju o nekim stvarima. Ovdje su počinjene, ja ću ih ponoviti nekoliko ozbiljnih gafova i oštećenja da tako kažem u razvitku demokracije u Hrvatskoj a posebno mislim uloga medija. Najprije smo na upozorenje opozicije izglasali jedno vijeće koje je po, sa stanovišta zakona nelegalno zbog toga što, ne zbog toga što je netko portir ili veterinar nego zato šta ne zadovoljava uvjete natječaja primljen na to mjesto. A onda je da tako kažem gotovo neposredno iza toga to Vijeće moralo biti jednom odlukom koja je došla vehementno od strane Vlade suspendirano jer je izabralo ili predložilo krivo kandidata. Osnovno je po mome mišljenju i po mišljenju kluba SDP-a što zapravo ono šta bi trebalo saživjeti, a to su regulatorna tijela u području medija ne uspijevaju saživjeti od napada na njih. Napadi na Vijeće HRT-a su već bili dosta poznati. Međutim ono se je toliko učvrstilo da ga je sada teško dirati. Ali napadi na ovo krhko Vijeće koje je postavljeno na način koji dakle opozicija se protivila, ali ipak kad je počelo djelovati je nekako djelovalo ili nešto odlučilo, odlučilo je u jednoj sekundi drugačije nego što možda nije dobilo obavijest da treba drugačije odlučiti odlučiti pokazuje da zapravo je izuzetno krhko ovo što smo stvarali i da ne možemo biti zadovoljni sa stabilizacijom regulatornih tijela vezano na medijski prostor. Ima jedna stvar koja o tome više u prilog od sve ove naše rasprave, a to je nešto što smo imali prilike pročitati u nekim medijima, a to je da su se predsjednik Republike i predsjednik države dogovorili oko nekih funkcija u vezi sa medijima, a koje se dakle prvenstveno tiču televizije. Mi bismo trebali sa ove govornice poslati poruku svim tim regulatornim tijelima mijenja li ih ili ne mijenja ih, ali dok jesu. Da oni ne mogu ovisiti ne o tome šta su se dogovorile stranke pojedinci, ovi ili oni, nego niti o ovome što su se eventualno dogovorili predsjednik Republike i predsjednik Vlade ili se možda nisu dogovorili ali su ih tako prenijeli njihovi glasnogovornici, a da to oni nisu demantirali. U ovome se krije tajna ovoga našega ovdje problema danas. U tome da neki još uvijek misle da mogu mimo regulatornih tijela odlučivati o tome kako će izgledati medijski prostor i tko će biti izabran i da dakle kada se ne može na to utjecati onda se mijenjaju ta tijela. To su vrlo ozbiljni problemi, problemi mnogo ozbiljniji od našeg da tako kažem duhovitoga nadvikivanja ili da ne kažem neki drugi izraz, jer vidim da ću ja sada dobiti jednu nezasluženu repliku, jer ovo sve što govorim je konstruktivan pokušaj da shvatimo u kojem smo problemu. A šteta je ozbiljno učinjena. Učinjena je prema Europi, učinjena je prema europskim integracijama. Na sjednicama odbora su bili ljudi koji su vidjeli da ovu fazičnu situaciju ne mogu ocijeniti kao nešto pozitivno. Nakon što su nam prihvaćeni zakoni na europskim tijelima mi ih dovodimo ponovo u pitanje našom praksom i bacamo Hrvatsku natrag. Zato postoji odgovornost, zato postoji odgovornost onih koji su inicijatori takvih događanja. Ja sada mislim da nemam niti potrebu da kažem tko je inicijator takvih događanja, to se ovdje tako dobro vidjelo cijeli dan danas, od odbora do eto ovoga sastanka kako i sada nadam se završava. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivo Lončar. **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Narod kaže koga svrbi taj se češe. Evo i sada govoreći ovdje o i njezinom Vijeću gospodin zastupnik kaže da su napadi na Vijeće HRT-a česti, ali ono je toliko čvrsto da mu se ne može ništa dogoditi. Nažalost točno je jer tu medijsku sramotu kakva ne postoji u povijesti elektronskih medija nema nitko nego mi Hrvati, a vi ste osobno radili taj zakon i pridonijeli toj sramoti skupa sa vašim kumom i prijateljem i inače dugogodišnjim članom partije i funkcionarom vaše partije kako one tako i ove sadašnje. Dok ste hodali po savskom nasipu smišljali ste to nakaradno vijeće koje je donijelo toliko štete Hrvatsko radioteleviziji da se nikad od te štete neće oporaviti. A što se tiče financijske strane,

naknadno uključen./ … mi je zapravo jako drago da jednom možda ću stići opovrgnuti nešto, a to je da mi se pripisuje jedno kumstvo koje ne postoji. Ali budući da se ovaj gospodin zastupnik s još svojim suradnicima iz medijskoga prostora ima metodologiju da oni napišu jednu laž, da onda oni kažu kako mediji pišu o tome kao da je to već istina i sada se ta laž ponavlja. Gospodine predsjedniče Sabora, da li biste možda mogli poduzeti da se u ovom Saboru ne ponavljaju stalno neke laži, potkazivanja, lažna potkazivanja i uopće mislim te da tako kažem žuta žuta štampa koja prodire u ovaj Sabor tako da imamo i žute zastupnike. Bi li to nekako moglo prestati? Ja vas molim, to bi bilo u interesu demokracije u Hrvatskoj i ovoga Sabora. Još jedna povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Ivo Lončar. Uvaženi i obrazovani gospodin zastupnik bi trebao znati u kom smislu sam ja kuma upotrijebio. Ja sam kuma upotrijebio u onom filmu … /Govornik se ne razumije./ … gdje tamo se don Corleone obraća njegovo kumče kada traži u onoj glasovitoj sceni režiju, a onda kaže kum producentu veli moram vam dati ponudu koju nećete odbiti. Upravo se je to vama dogodilo sa HRT-om, a za ostalo pitajte Denisa Kuljiša. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Uvijek morate naznačiti, uvijek Kum I ili Kum II kad se radi o tom, i Kum III ima, da. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ja bih ispravila sljedeće. Gospodin zastupnik je rekao da je danas hvala Bogu Vijeće Hrvatske radiotelevizije teško dirati, tako ste rekli. A ja mislim da to nije točno, jer smo ga mi itekako dirnuli u prošloj raspravi. Dirat ćemo ga i dalje. Uvijek kada ćemo smatrati da ne radi dobro i da ne radi u interesu općih interesa i javne televizije. A inače što se tiče portira i veterinara, ja ću završiti ovo sa možda vama jednom anegdotom. Nije rečeno da ono što vam piše u diplomi mora biti Bog i batina za ono što radite. Danas u Hrvatskoj imate jednog od najboljih mladih Mozart pjevača u Europi. Znate što je on po profesiji? Zubar. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Nastavak sutra